На първо място бих искал да Ви уведомя за получени писмени отговори на въпроси и питания за периода от 3 до 9 декември 2021 г. Постъпили са писмени отговори от: - служебния министър-председател Стефан Янев на въпрос от народния представител Христо Гаджев; - служебния заместник министър-председател и министър Гълъб Донев на въпрос от народния представител Христо Гаджев; Христо Гаджев; - служебния министър Асен Личев на въпрос от народния представител Мартин Димитров; - служебния министър Георги Панайотов на въпрос от народния представител Христо Гаджев; Христо Гаджев; - служебния министър Стела Балтова на въпрос от народния представител Мартин Димитров; - служебния министър Христо Бозуков на въпрос от народния представител Христо Гаджев; - служебния министър Иван Демерджиев на въпрос от народния представител Христо Гаджев. днешния парламентарен контрол ще изслушаме служебния министър на отбраната Георги Панайотов и той ще отговори на въпрос от народния представител Христо Георгиев Гаджев за позицията на Министерството на отбраната относно равнопоставеността на половете в Българската армия. Заповядайте за декларация.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 три години са изминали откакто Общото събрание на ООН приема всеобща декларация за правата на човека Понеже днес в Родината ни България извън тази зала има хора, които искат да се занимават с политика и свободно боравят с думички като демокрация и права и свободи, ще си позволя да припомня пет кратки, но много важни текста от тази декларация, а именно: „Чл. 2. Всеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в тази декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически и други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение. Чл. 5. Никой не трябва да бъде подлаган на изтезания или жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание. Чл. 9. Никой не трябва да бъде подлаган на произволен арест, задържане или изгнание. Чл. 12. Никой не трябва да бъде подлаган на произволна намеса в личния му живот, семейство, жилището, кореспонденцията, нито посегателствата върху неговата чест и добро име. Всеки човек има право на закрила от закона срещу подобна намеса или посегателство.“ И накрая чл. 30, който е ключов за тълкуването на цялата декларация, а именно: „Чл. 30. Нищо в тази декларация не може да бъде тълкувано като предоставящо право на дадена държава, група или лице да се занимава с каквато и да е дейност или да извършва действия, насочени към унищожаване на правата и свободите, провъзгласени в нея.“ Ние от ДПС днес – 73 години след приемането на тази декларация и 31 години след идването на демокрацията в България, Ви призоваваме всеки един от нас да си направи равносметка къде сме на световната карта на цивилизоваността, демократичността и толерантността. Можете да намерите декларацията навсякъде, където пожелаете.

Става въпрос за следното: в сряда обяснихте как са постъпили информации относно Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за преминаване и пребиваване на чужди войски на територията на Република България. Това са рутинни информации, подавани от Министерството на отбраната за чужди войски, които идват на учение в България или преминават, и за български войски, които съответно отиват на учение в чужбина, а Вие съобщихте, че ще бъдат изпратени на електронните пощи на народните представители. Молбата ми е, тъй като към днешна дата – два дена по-късно, още не е пристигнала тази справка по електронните пощи, да създадете необходимата организация и в крайна сметка да ги получим в рамките на седмицата. Това ми беше процедурата. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Ще направя организация за това. Заповядайте сега за изложението на въпроса. Сега вече минавам на въпроса. Уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! В предното Народно събрание с Вас имахме възможност да дебатираме по много от темите по линия на парламентарния контрол. За съжаление, това май ще бъде последният парламентарен контрол, който ще имаме с този състав на правителство, а следващата седмица се очаква евентуално друго. Имахме много неща, по които можеше да говорим – от прикриването на някои инциденти и въпроси, които бях задал още през август месец,

в рамките на ВВС, че когато отпадаха, каква съпротива и каква битка беше да се случи това. В крайна сметка искам да Ви дам възможност с факти да защитите позицията, изразена в тази Ваша декларация, а именно да предоставите горе-долу някаква информация – числена или процентна, колко са всъщност жените военнослужещи, които заемат командни длъжности, тоест са наистина ръководители във въоръжените сили и също така колко жени военнослужещи всъщност са преминали Генерал-щабна академия за подготовка за висши офицери,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

„Колко жени военнослужещи са в момента на командни длъжности в Българската армия и колко от тях са в бойни поделения?“ Първо, тук има терминологична неточност, защото бойни поделения в Българската армия няма, а има военни формирования, господин Гаджев. Второ, не бива да се прави диференциация между Българската армия и така наречените бойни поделения, които всъщност са военни формирования и това е едно и също нещо – военните формирования са част от Българската армия. Вие сте били парламентарен секретар на Министерството на отбраната и би трябвало да го знаете. По същество ще Ви дам отговор и в цифри, и в проценти. Към момента жените военнослужещи във въоръжените което представлява 17% от общия вид военнослужещи. Това е един от най-високите проценти сред страните – членки на НАТО. Повтарям, един от най-високите, а може би сме втори или трети след страните – членки на НАТО, по брой военнослужещи жени във въоръжените сили, в Армията. На командни длъжности, като имам предвид командир, заместник-командир, началник, заместник-началник са назначени 697 жени военнослужещи, което е 10% от общия брой командни длъжности във въоръжените сили. Жени военнослужещи се назначават не само във военните формирования на въоръжените сили, но и в състава на многонационалните формирования в международни организации на територията на страната, каквото се явява командирът на национален мобилен модул по комуникационната и информационната система на НАТО – командирът на това формирование е жена. Освен това във

Нормативната уредба, която регламентира изпълнението на военна служба, не съдържа ограничения или нарочно изискване за заемане на длъжности от мъже или жени. Военнослужещите се назначават на длъжности, които са определени в класификатора на длъжностите в Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Класификаторът е приет с постановление на Министерския съвет и не съдържа никакво диференциране по полов признак. По втория въпрос – колко жени военнослужещи са завършили и се обучават в момента в генерал-щабни курсове за старши и висши офицерски звания, пак се налага корекция – генерал-щабни курсове няма от 2012 г., господин Гаджев. Но от 2012 г. за присвояване на висши офицерски звания се изисква офицерите да придобият образователна квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ във Военната академия „Георги Стойков Раковски“ или приравнената на нея специалност във военни колежи и университети в чужбина. Такова обучение за генералски длъжности са преминали три жени военнослужещи. За повишаване във военно звание „полковник“ се изисква обучение в стратегически курс и такова обучение са преминали 21 жени военнослужещи. За присвояването на първо старши офицерско звание „майор“ се изисква придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ или приравнената на нея специалност във военни колежи и университети в чужбина. Такова обучение са завършили 106 жени военнослужещи. И в обобщение на въпроса Ви информирам, че във въоръжените сили военнослужещите жени със старши офицерско звание са 159, преминали необходимото обучение, като старши офицерско звание е между майор и полковник, тоест майор, подполковник, полковник. Благодаря. Благодаря Ви, господин Панайотов. Господин Гаджев, реплика желаете ли?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 формирането на парламента до днешния парламентарен контрол, но няма какво да Ви занимавам с проблемите на Правилника за организацията и дейността. Относно данните, които изтъкнахте, да, наистина няма никакви законови или подзаконови пречки или диференциране в длъжностите за мъже и за жени, но тук въпросът е дали има един така наречен в терминологията стъклен похлупак, тоест неформални пречки за заемането на дадена длъжност и неформални съпротиви относно изграждането на професионална кариера от страна на жени военнослужещи. Впрочем това не е само за нашите въоръжени сили, а има подобни в много други страни, които са съответно членки на НАТО, както и в гражданския сектор.

Но този разговор вече ще трябва да бъде воден в продължение на Четиридесет и седмото народно събрание, за да се види има ли наистина такъв стъклен похлупак и дали въпреки че законодателно и подзаконово всички актове са изпипани по стандартите, за да няма

Благодаря отново, господин Председател. Господин Гаджев, не само няма стъклен похлупак, беше наредено провеждането на нарочно изследване относно ролята и мястото на жените в Българската армия и във въоръжените сили. Съгласно резултатите на това изследване, което все още се анализира, ние установихме, че всъщност има тенденции към положителна дискриминация. Разбирате какво имам предвид? Имам предвид, че жените военнослужещи понякога може би имат повече права от мъжете военнослужещи, така че няма никакъв стъклен похлупак. Дори напротив нито в Българската армия, нито в Министерството на отбраната, нито във висшите военни учебни заведения няма абсолютно никакви пречки и аз току-що цитирах примери, че жени военнослужещи включително са командири на курсантски батальони, тоест жените са абсолютно равнопоставени с мъжете. Има определени задачи, които изискват определени конкретни физически характеристики на човешкото тяло. В Армията е така и не само в Армията. Засега ние, ако визирате пилотите изтребители, нямаме жена пилот изтребител, но това не е защото жените нямат право да станат пилот изтребители, а защото човешкото тяло на мъжете е може би по-добре пригодено за извършването на тази сложна дейност. Друго просто не се сещам, но още веднъж: процентът на жените военнослужещи в Българската армия е на второ или на трето място сред страните – членки на НАТО. Ние сме пример в това отношение. Благодаря. Благодаря Ви, господин Панайотов. Нямаме повече въпроси към Вас. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към поставените въпроси към министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров. Въпрос от народния представител Асен Балтов относно проведена процедура за закупуване на бързи антигенни тестове. Заповядайте, Професоре, за изложение на въпроса. Благодаря, господин Председател. Уважаеми министър Кацаров, с идването Ви на власт като служебен министър българското общество очакваше в сферата на здравеопазването, цитирам: „прозрачно, предвидимо и компетентно управление в условията на пандемия“. За близо седем месеца сме свидетели на точно обратното. И за да не бъда голословен, ще дам няколко примера. Първо, България е първа по смъртност с най-много починали през четвъртата вълна, а именно до днес 11 300. спряхте така наречената енергия на ваксинационния процес под предлог, че давате преимущество на възрастните, което разколеба младите, а ръстът на ваксинираните възрастни хора в никакъв случай не се повиши. Това се доказва и от средната възраст на починалите сънародници. Трето, най-голямата Ви гордост – пандемичният План за действие. Не се поколебахте и пръв го нарушихте. Благодарение на Вашата заповед първо затворихте учениците и родителите трябваше в рамките на 14 часа да подготвят децата за онлайн обучение. Липсата на адекватни и компетентни действия оставиха учениците от V до XII клас на онлайн обучение повече от пет седмици. В тази връзка е и моят въпрос. на здравеопазването е публикувана покана – с дата 3 ноември 2021 г., до всички заинтересовани лица и Проект за договор във връзка със сключване на договор за доставка на бързи антигенни тестове за провеждане на индивидуално неинвазивно изследване за SARS-CoV-2 с цел скрининг на ученици и провеждане на учебния процес присъствено. Защо е променен публикуваният образец на договор, където неустойката е от 0,5% за забава на ден, а на фирмите с най-ниска цена по втора покана е дадено да подпишат договор с 10% неустойка? На какво основание и кое наложи поставяне на изискване за над 75% срок на годност на тестовете, като реално употребата им се предвижда в рамките на месец от доставката?

Благодаря Ви, професор Балтов. Заповядайте, господин Министър. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми професор Балтов, благодаря за въпроса. Те всъщност са четири. По първия. Неустойката е променена на 5%, а не на 10 при втората покана, за да се защити държавният интерес. Защото при първата покана някои фирми сключиха договори и не доставиха тестове. За да не се случва повече това, тъй като тестовете ни трябват бързо, увеличихме неустойката и след това компаниите доставяха тестовете, след като сключат договорите. Изискването за 75% срок на годност на тестовете е стандартно изискване за такава процедура. Става дума за тестове за деца. Няма причина да се намаляват стандартните изисквания тогава, когато става дума за здравето на децата или би могло да повлияе на здравето на децата. Каква е загубата на държавата от сключените договори? Ние намалихме цената при сключването на договорите три пъти прогнозната цена на тестовете. Постановлението на Министерския съвет ни даде средства за закупуване на 1,5 милиона теста. Ние договорихме и закупихме 4,7 милиона теста – три пъти повече, със същите пари и така осигурихме тестове за децата поне до средата на януари. Така че държавата само е спечелила от начина, по който са проведени поръчките. Има ли постъпили особени мнения от хора, свързани с провеждането на поръчките? Има две такива мнения на членове на една от четирите покани. Те са свързани с това, че мострите, които са условие, за да се участва в търга, да бъдат предоставени при отварянето на офертите, една от компаниите не е предоставила тези мостри в срока, определен в поканата. Доставила е мострите по-късно.

Благодаря, господин Председател. За съжаление, господин Министър, фактите сочат, че след първата провалена поръчка, за която знаем, че 200 хиляди теста не бяха доставени навреме и фирмата изчезна, незаконосъобразно сте променили основни показатели по договорите на класиран участник по процедурата, като например промяна на публикувания образец в договора от 0,5% неустойка. Първоначално е даден на фирмите с 10% неустойка

а именно, защото знаем, че тестовете са предимно с китайски производители и за да бъде направена тяхната доставка за три дни, те евентуално трябва да бъдат на склад в Европа, което знаем, че е невъзможно. Тези нерегламентирани Ваши действия бяха потвърдени от изказвания и в медиите на бившия Ви заместник-министър Петров. В резултат на тези Ваши действия Вие нецелесъобразно сте елиминирали участници, оферирали огромни количества. Забележете, един участник е декларирал количества от 1,5 милиона, а другият участник е декларирал количество от 1 милион щадящи бързи ангиненни тестове на – забележете и цената – 2,10 лв. за голямото количество и 2,59 лв. за количеството от 1 милион. Отстранили сте ги, след което сте класирали и сключили договор за доставки с фирми, които са предложили много по-малки количества – забележете цената и каква е разликата. Новите цени, на които са договорени, са 3,24 лв. до 3,37 лв. на тест. Тези данни бяха потвърдени също в медийното пространство от Вашия заместник-министър Петров. Наши скромни изчисления показват, че с това Ваше решение сте ощетили българските данъкоплатци в размер близо на 1 млн. лв., като по-голяма щета, разбира се, беше това, че създадохте паника и стрес в родителите и децата, подлагайки ги на неприсъствено обучение за по-дълъг срок. Господин Министър, Вие дойдохте с претенция за компетентност, прозрачност и законосъобразност в действията си и решенията си. Изложените от мен факти показват, че не сте изпълнили нито един от тези изявени приоритети. В цивилизованите страни за такива решения и действия отговорните политици подават оставки. Ние не го очакваме това от Вас, защото знаем какво ще се случи следващата седмица, но доказахте, че за тези седем месеца не притежавате тези качества и мисля, че не само аз съм го разбрал, но и всички български граждани. Благодаря. Благодаря, Професоре. Желаете ли дуплика, господин Министър? Заповядайте.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 искам да кажа и това, че личната Ви неприязън за това, че Ви уволних за маса нарушения в „Пирогов“, злоупотреби, които са предоставени на прокуратурата и на МВР, не бива да стават предмет на обществени дискусии по такива важни въпроси. Запазете тези лични чувства за Вас. Не ги излагайте пред Народното събрание, защото излагате основно себе си. Що се отнася до тестовете, протоколите, кой на каква цена е купен. Няма нужда да ми цитирате медии. Всички протоколи и сключени договори, класиране на предоставените оферти, класирани са на сайта на Министерството на здравеопазването. При отварянето на тази покана, за която Вие говорите, присъстваха медиите. На самото отваряне на офертите! Така че процедурата е проведена при пълна прозрачност, постигнатите цени са три пъти по-ниски и са доставени в срокове. Благодарение на това учениците можаха да се върнат в клас. Да не се връщаме назад колко време отсъстваха миналата година изцяло – не частично, не от V до XII клас, а изцяло. Не искам да ползвам това като алиби, не искам да го излагам дори като аргумент, не искам да се оправдавам с миналото и да казвам: там беше по-лошо, пък сега е по-добре, защото не е хубаво. Никой не печели от такова нещо. Тези хора, които упреквате в момента, наистина положиха огромни усилия. Работиха събота и неделя – говоря за служителите на Министерството на здравеопазването, с чувството и с отговорността, че върху плещите им лежи съдбата на 1 милион ученици. От тях зависи кога те ще тръгнат на училище. Направиха всичко възможно. Здравното министерство се включи в този процес, за да помогне на Образователното министерство да организира връщането на учениците, без да е това наше задължение. И мисля, че направихме възможно най-доброто в тази ситуация. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към втория въпрос към служебния министър на здравеопазването. Въпросът е поставен от народния представител Костадин Ангелов относно издаване на разрешение по реда на чл. 37б от Закона за лечебните заведения. Заповядайте, професор Ангелов, за изложение на въпроса. през лятото стана известно, че е стартирана процедура за издаване на разрешение по реда на чл. 37б от Закона за лечебните заведения за разрешаване на нови медицински дейности на нов адрес на лечебното заведение МБАЛ „Сърце и Мозък“ ЕАД в село Казичене и на съществуващия адрес в град Плевен – ул. „Пиер Кюри“ № 2. Използвам възможността да припомня на уважаемите народни представители няколко факта, които бяха публикувани в медиите, изключително притеснителни и будещи тревога.

В тази публикация имаше доста изложения, които бяха свързани с Вашата близост със собственика на въпросната верига. В същото време сайтът „Сега“, вестник „Сега“, на 11 август публикува информация, че здравният министър излъга и за скандала за частната болница на „Чайкафарма“. Тук се казва, че Вие от трибуната на Народното събрание сте казали, че не сте запознат по отношение на тази административна процедура, а тя вече е била в ход в Министерството на здравеопазването. Също така да Ви припомня, че на 6 август, когато имахте заседания при президента, президентът Ви каза, че очаква от Вас пълна мобилизация на Министерството на здравеопазването, посветена изцяло на организацията за посрещане на евентуална вълна и елиминиране на всякакви други дейности, анализи, разчети, евентуално разрешения на бъдещи частни мега болници. В тази връзка моля да отговорите на какъв етап е административната процедура по реда на чл. 37б от Закона за лечебните заведения за разрешаването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

въпросната болница тази година е поискала две разрешения за дейност – едното сте го издали Вие за допълнителен адрес в Бургас, а второто е постъпило в края на месец май за допълнителен адрес в София. По отношение на издаването на разрешение за дейност по чл. 37б няма абсолютно никакво значение кой с кого се познава или не се познава. Има ясни правила, разписани в закона. Този, който кандидатства, ако отговаря на изписаните правила, получава разрешение, ако не отговаря, не получава разрешение. Нещата са прости. Ако министърът на здравеопазването наруши тези правила и издаде разрешение в разрез с тях или пък не издаде разрешение той носи отговорност за нарушаване на закона. Така стоят нещата. За Бургас Вие сте издали това разрешение. По отношение издаването на разрешението за София то е на етап приключила административна процедура и подготвена за подпис от министъра. Изрично поисках, поради нездравия интерес по тази тема, да бъдат проверени детайлно всички документи, постъпили по въпросната преписка. Там са постъпили документи не само от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и от Националната здравноосигурителна каса с положителни становища по отношение издаването на разрешение, но и становища на Българския лекарски съюз също с положително становище, на Националния център по обществено здраве и анализи, който дава положително становище и казва, че тя съответства на изискванията на Националната здравна карта, както и на Регионалната здравна инспекция в София. Всички становища са положителни.

не знам каква дума да използвам, но да сравнявате издаването на разрешение за дейност на тази болница в Бургас, където по Здравна карта има недостиг по редица профилни специалности, със София, където има излишък на, бих казал, няма недостиг по Здравна карта на болнични легла, е нелепо. Няма никаква обща връзка между София и Бургас. Дали интересът е здрав, или нездрав, аз бих казал, че интересът е много логичен и много здрав, защото поредната частна болница в София означава фалирането на няколко държавни болници, което вече е в ход. На три лечебни заведения бяха сменени директорите, бяха закрити достатъчен брой болнични легла, за да освободят такива легла по Здравна карта, за да може Вие да дадете това разрешение. За да стане ясно на народните За да стане ясно на народните представители, всичките институции, които изредихте, са Ви подчинени, с изключение на Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса, където обаче Вие имате представители в Надзорния съвет и отново държавата може да въздейства по отношение на решенията на въпросния надзорен съвет. Така че да се извинявате с подчинени на Вас институции, които ще Ви дадат мнение такова, каквото да Ви хареса, е по-скоро обидно, отколкото някаква логика. Благодаря, професор Ангелов. Дуплика? Заповядайте, Благодаря, господин Председател. Уважаеми професор Ангелов, общото между двете места е законът. Как така в единия случай подчинените Ви институции са действали по този начин, а пък в другия случай подчинените на мен институции са действали… Те са действали по един и същи начин – съобразно закона. В документацията се прилагат оценка легла, съответствие. Всичко това е приложено. Това са органи, които си слагат подписа, печата. Това са десетки експерти, които са извършили тази процедура, а останалите инсинуации – има ли много, няма ли много, извинявайте, но това не е сериозен разговор. Там има документи и има право. Ако сме правова държава, какъв е изходът от ситуацията? Да откажа, въпреки че отговаря на всички изисквания на закона, след което държавата да бъде осъдена, отказът да бъде отменен и държавата да бъде осъдена за пропуснати ползи? Това ли предлагате? предлагате? На свой ред аз Ви задавам въпрос: ако един човек кандидатства за някаква процедура – абстрахирайте се от това дали е болница, медицински център, дали изобщо е лечебно заведение – законът е поставил условия и изисквания, на които, ако отговаряш, трябва да получиш тази услуга,

Точно така – да го спазва! Ако законът казва, че това са изискванията и ако кандидатът ги е спазил, спазването на закона какво означава – да издадеш разрешението?! То е толкова просто и ясно или твърдите, че министърът трябва да наруши закона? Не го твърдите, сигурен съм, че е така.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, получаваме сигнали от общопрактикуващи лекари, че има недостиг на 6-валентната ваксина от задължителния имунизационен календар за деца.

Защо питаме? Защото е изключително важно, ако няма 6 валентна ваксина, обикновено личните лекари могат да я заменят с 5-валентна, но веднъж сложена 5-валентна, след това нямат право да слагат 6-валентна ваксина.

имал проблем с осигуряването, може да се обърне към Министерството на здравеопазването или към съответното РЗИ, за да го получи. Благодаря, господин Председател. Надявам се, че и нашите колеги чуха това. Искам да Ви благодаря, господин Министър, че най накрая разбрах защо съм бил уволнен като лекар. Благодаря Ви.

и Pulmicort в аптечната мрежа. Последните са изключително необходими в терапевтичните схеми на лечение на редица заболявания на горните и долните дихателни пътища при деца и при възрастни. Липсата им в аптечната мрежа поставя под сериозен риск живота и здравето на българските пациенти. Предвид гореизложеното, господин Министър, моля да отговорите какви действия е предприело Министерството на здравеопазването за осигуряване на достатъчни количества от горните медикаменти за нуждите на лечението на българските пациенти? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, професор Ангелов. Заповядайте, господин Министър.

конкретния търговски продукт на Ventolin, който визирате, има много малки количества в складовете в страната. Фирмата производител е уведомила Агенцията по лекарствата, че има производствени затруднения и ще са затруднени доставките до края на месец януари В страната има два аналогични продукта, които се предлагат на пазара в достатъчни количества, със същото генерично наименование, със същото съдържание – единият е инхалаторен продукт, а другият е сироп. Така че те биха могли да бъдат използвани като заместители. Що се отнася до другия – Pulmicort, имало е известни затруднения със снабдяването с продукта, който съдържа 20 дози. От продукта, който е с 30 дози, има достатъчно количество на пазара.

Преминаваме към постъпилите въпроси към служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова. Постъпил е въпрос от народния представител Иван Тотев. Господин Тотев, заповядайте за изложение на въпроса.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Пловдив е вторият по големина град в България и е един от двигателите на икономическия растеж на страната. През 2019 г. брутният вътрешен продукт, генериран от област Пловдив, е в размер на 9,65 млрд. лв. Като такъв транспортното осигуряване на града е от първостепенно значение. През годините логистичната свързаност на града се подобри значително – изградиха се интермодалният терминал, пътят Асеновград – Пловдив, магистрала „Марица“. В момента активно се строи по високоскоростните жп трасета и връзките със Свиленград, с Бургас и със София. Съставна част от логистичната осигуреност на града е завършването на обходния път на Пловдив, който е с приблизителна дължина от 46 км. Той е важна пътна артерия не само за Пловдив и за региона, а и за цялата област Смолян, тъй като играе роля на връзка между област Смолян и автомагистрала „Тракия“. Отделно пътят би трябвало да извежда тежкотоварното движение от град Пловдив, а също така е и основна връзка между Пловдив и индустриалните зони около града. Икономическите и екологичните предимства са безспорни.

„Път II-56, „Пътен възел „Скобелева майка“ – Път II 86, Югоизточен обход на град Пловдив.“ Целта на обществената поръчка, разбира се, е да се определи изпълнител на обекта и да се сключи договор за нейното изпълнение. система след датата на отваряне на офертите от 23 март 2021 г. движение по процедурата няма. С оглед на горепосоченото моля да ми отговорите на следните въпроси: Каква е причината да няма движение по гореспоменатата процедура? Валидни ли са офертите на участниците? Изискано ли е удължаване на офертите и актуални ли са те към посочената в процедурата цена за изпълнение? Заложени ли са средства в проектобюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за Приключили ли са отчуждителните процедури по трасето на гореспоменатия обект, тъй като точно това е целта на решението на Министерски съвет с обявяване на обекта като такъв от национално значение, за да може по-бързо да се изпълнят отчуждителните процедури? И само вметка си позволявам. Предполагам, че имам още няколко секунди или може би не

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Тотев, на Вашия въпрос давам следния отговор: Обходният път на Пловдив е 40 и няколко километра, а на проекта, за който Вие питате, е с дължина 4,8 км. Този път свързва пътен възел „Скобелева майка“ – път II-56 с път II-86. Представлява част от югоизточния обход на град Пловдив и в същото време ще представлява реконструкция на един път, който е широк 10,50 м, а трябва да стане 20 м – от километър 98 до километър 102. За четири цяло и няколко километра става дума, като този път ще продължава почти успоредно на жп линията и ще завършва при кръговото кръстовище при 14-и километър на път II-86 – Пловдив – Асеновград. Този път, за който говорим, това парче от път, за което говорим, ще се влее в изградения през миналата година път – четирилентов участък, Вие сте запознат с това, от второкласния път II-86 – Пловдив Асеновград като ще бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, съответно по две ленти и банкети в двете части на пътя. Относно въпросите с процедурите. Да, обявена е обществената поръчка през февруари 2021 г. Има заповед на предишния регионален министър, Заповед № РД-11-354/23 март 2021 г., за провеждане на процедура по обществената поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на строително-монтажните работи на въпросния път

до км 102+820. Тази процедура е в процес на разглеждане и оценка на офертите и срокът, който е определен за приключване на работата на Комисията, е 31 декември 2021 г. г. С това Ви отговарям на втория въпрос: дали са валидни офертите на участниците – да, те са валидни, тъй като офертите са обвързани със срок от 12 месеца. Следователно имаме още срок до 23 март 2021 г. за приключване на тази обществена поръчка, тоест срокът не е изтекъл и всички представени оферти са валидни. По отношение на средства в проектобюджета на АПИ за 2022 г. обектът е включен в Програма „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“. За реализирането му ще бъдат осигурени средства. Но сега искам да Ви обясня, че още не се знае точно колко средства ще бъдат необходими, тъй като междувременно са настъпили някои други събития,

е започнато разработването на ПУП – парцеларен план за същите тези 4,8 км, за които досега говорихме. Този път ще минава в землищата на Пловдив и в землищата на селата Брестник и Ягодово, които са вече друга община – Родопи. За случването на този парцеларен план бяха организирани срещи в Областната администрация на град Пловдив. По време на служебното правителство се случваха тези процеси и там ние бяхме осведомени, че в първоначалния ПУП не е включена връзката със село Ягодово. Вие по-добре познавате там ситуацията. Оказва се, за кръстовището при село Ягодово връзката му с този бъдещ обходен път, е доста сложна, тъй като бъдещият път става със средна разделителна ивица, става скоростен път. Освен това там има едно пресичане на жп линия – Вие познавате по-добре тази територия. Именно поради това в село Ягодово, което е на километър 97 и няколко метра – става дума за един много къс участък, ще се прави нов ПУП

в участъка от км 97+900 до км 98+00 – землището на град Пловдив. От „Пътна инфраструктура“ – АПИ, по време на служебното правителство видяхме, че това е много сериозен проблем. Вие познавате тази територия, аз също се запознах, благодарение на този случай. Село Ягодово се развива много сериозно през последните години – забелязахме много ново строителство, много хора се преместват да живеят там, къщи, инфраструктура, хора, сериозен трафик. Затова селото трябва много сериозно да бъде обвързано с обходния път, а когато обходният път е скоростен, връзките знаете, че са сложни пътни възли. По По време на служебното правителство ние разбрахме за този проблем. Направихме задание за тази нова връзка и сме изпратили заданието да се съгласува от няколко министерства. Вече имаме върнато становище от Министерството на околната среда и водите, чакаме и от други министерства, след което ще допуснем

Той ще бъде обявен и процедиран по Закона за устройство на територията и отчуждителните процедури, когато влезе в сила този ПУП, тогава ще се предприемат отчуждителни процедури. Иначе съм съгласна с Вас, че тези 4,8 км обходен път ще решат страшно много сериозни проблеми, свързани с тежкия товарен трафик. Трафикът ще се изнесе извън град Пловдив. Това макар и малко парче от път ще помогне и на гражданите на Пловдив, и на Асеновград, и на Смолян, и на Куклен, и така нататък и трафикът ще бъде сериозно облекчен.

не мога да спестя, че трябваше да задам въпрос от парламентарната трибуна, за да получим малко повече информация за това, което се случва, може би малко по-актуално трябва по медиите да подавате информация. Въпреки всичко смятам, че изборът на изпълнител, стартирал през

проектобюджета за ново строителство на Агенцията ще бъде включен този проект, той е изключително важен. Неслучайно казах, че той е част от 46-километров обходен път. Втората идея защо исках да Ви задам въпроса от парламентарната трибуна да се чуе, тъй като във встъпителното слово на господин Петков, който най-вероятно ще бъде министър-председател, в него той каза, че не можаха да направят един кръг в Пловдив. Та за този кръг става въпрос – за 46-километровия обходен път. Искрено се надявам, че някъде между трите моста на Дунав, петте тунела под Стара планина и седемте магистрали ще намерим и време за този кръг. Щом сте го сложили в проектобюджета, ние ще го защитаваме с колегите да си влезе в бюджета на АПИ. Благодаря Ви много за отговора. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Желаете ли дуплика? Заповядайте. Уважаеми господин Тотев, никога не съм говорила за много мостове, за магистрали, за седем магистрали и така нататък. Така че много моля, това не се отнася за мен. По отношение на избора на изпълнител, както всички разбрахте, макар и малък път от 4,8 км, той трябва да се обвърже с един сериозен пътен възел при село Ягодово, който е свързан и с жп линия. Следователно предполагам, че това ще бъде пътен възел на нива. избирането на изпълнител към днешна дата, без да е завършена цялата процедура, цялото това парче от 4,8 км, без отчуждителни процедури, за мен е практика, която трябва да се прекрати, защото се натъкнахме на много такива случаи. Имаме избран изпълнител, няма ПУП, няма завършени отчуждителни процедури, обаче вече знаем колко ще струва. Това е абсурдно според мен. Затова кръстовището при село Ягодово ще се обвърже с ПУП-а, който е процедиран по време на предишното правителство, ще стане едно цяло парче от път, който ще свърши идеална работа да затворим обходния път и чак тогава… Затова ние не бързаме да сме избрали изпълнител, тъй като в обществената поръчка не е включено, обявено от предишното правителство на ГЕРБ, не е включен пътният възел при село Ягодово. И това е едно недоглеждане. инфраструктура“, или от хората от Пловдив, които не са могли да реагират своевременно, тъй като тази територия се развива много интензивно и тази пътна връзка е много важна за гражданите на областта. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, госпожо Комитова. Нямаме повече въпроси към Вас. Благодарим Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпрос, поставен към служебния министър на икономиката Даниела Везиева от народния представител Александър Иванов. Заповядайте, господин Иванов, за изложение на въпроса. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми членове на Министерския съвет, госпожо Везиева! Госпожо Министър, на 26 ноември 2021 г. на брифинг и чрез официално прессъобщение оповестихте, че само за последните шест месеца са сертифицирани проекти по Закона за насърчаване на инвестициите за близо половин милиард лева. същото време официалният регистър на Българската агенция по инвестиции сочи, че от края на работата на последното редовно правителство на 12 май 2021 г. до момента сертифицираните инвестиционни проекти са на стойност 411 млн. лв. За сравнение в периода 1 януари 2021 г. – 12 май 2021 г. сертифицираните проекти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите са 795,7 млн. лв. Освен това съгласно данни от платежния баланс се вижда, че през третото тримесечие на 2021 г. потокът на инвестициите е в размер на 392,8 млн. евро при поток от и 442,7 млн. евро през третото тримесечие на 2021 г. Реализираният спад е в размер на 72,7%. През третото тримесечие се наблюдава и спад на инвестициите в структурата на брутния вътрешен продукт, което пряко оказва влияние върху ниския растеж на страната ни и е факт, че България се нареди на последното място в Европейския съюз по икономически растеж. През третото тримесечие на 2021 г. инвестициите, сметнати по метода на брутообразуване на основен капитал, намаляват с 3% спрямо същото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Извън данните за инвестициите от месец май се срива показателят за общото състояние на бизнес климата в България. Спад бележат и данните на показателите за доверие на потребителите. Във връзка с горното и с факта, че данните за икономическия растеж през третото тримесечие на годината поставят България на последно място в Европейския съюз, моля да отговорите на следните въпроси: На какво се дължи разликата от почти 90 млн. лв. – изнесени от Вас данни, за сертифицираните инвестиционни проекти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и тези публикувани в официалния сайт на Българската агенция за инвестиции? На какво се дължат спадът на потока на преки чуждестранни инвестиции, на инвестициите в структурата на брутния вътрешен продукт и на сертифицираните проекти пак по Закона Защо се срива показателят за бизнес климата в България и показателят за доверие на потребителите и кои компоненти от тях са най-засегнати? Какво се случи с обявеното от служебния министър на икономиката господин Петков постъпили 600 инвестиционни намерения и колко от тях са реализирали? народна банка да понижи прогнозата си за растеж на България през 2025 г.? Какви мерки предприеха служебните министри на икономиката за справяне с негативните тенденции? Благодаря Благодаря, господин Иванов. Заповядайте, госпожо Везиева. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник-председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, във връзка със зададения от Вас въпрос относно резултатите на служебното правителство в сферата на привличане на инвестиции в икономическия растеж поднасям следната информация: провежданата от Министерството на икономиката политика по отношение на инвестициите е свързана с една основна цел и тя е повишаване конкурентоспособността на нашите фирми и на нашата икономика чрез индустриализация, високотехнологични производства на стоки и на услуги, и намаляване на регионалния дисбаланс в страната. За тази цел в рамките на служебния кабинет това, което ние свършихме, беше да положим максимално усилие по отношение на изчистване на бизнес климата и на бизнес средата. Показателите, които Вие цитирате, и тези, които аз ще цитирам след малко,

В последните месеци се наблюдава трайна положителна тенденция за увеличаване на броя и размера на проектите, осъществени в България както от чуждестранни, така и от местни инвеститори. Голям брой от чуждестранните компании, които вече са стъпили на нашия пазар, разширяват производството си и търсят нови терени, нови възможности, дори и в контекста на предстоящия преход за кръгова икономика. По Закона за насърчаване на инвестициите за периода 11 май – 7 декември 2021 г. са издадени 16 сертификата с общ размер на планираните инвестиции – 419,2 млн. лв., които предвиждат създаването на нови 1202 работни места. В Министерството на икономиката има заявени още пет нови проекта с изготвени положителни становища от Българската агенция за инвестиции с общ размер – 67,65 млн. лв., и са предвидени да бъдат открити още 363 нови работни места. Така само за последните шест месеца приблизителната стойност на планираните сертифицирани инвестиции са в размер на близо половин милиард лева. По отношение на сайта на Българската агенция на инвестиции и това, което се изнася, държа да кажа, че той се обновява периодично, така че информацията, която някой е гледал в някакъв конкретен момент, не е окончателна. Искам да обърна внимание, че общият брой на сертифицираните проекти по Закона за насърчаване на инвестициите от началото на годината до 7 декември тази година е 30 с планиран общ брой размер на инвестициите – 1 млрд. 214,9 млн. лв., и и 2617 нови работни места. За сравнение през същия период на 2020 г. са сертифицирани също 30 броя проекти на обща стойност 719,2 млн. лв. Виждате, че разликата между двата периода е 400 милиона планирани инвестиции. Показателно е, че нараства интересът към нашата страна като инвестиционна дестинация и за това говори фактът, че само през последните два месеца стартираха и се откриха нови инвестиции за близо 150 млн. лв. с над 500 работни места – високотехнологични фабрики в Благоевград, Пловдив, разширения на такива в София и Костинброд, и други. Това наистина е доказателство, че работата на служебния кабинет в посока на промяна на модела на поведение, в посока на това, че се опитваме да спрем нелоялни практики и корупционни схеми дава своя резултат. Що се отнася до ръста на икономиката, ще обърна внимание, че само преди няколко дни статистиката промени рязко данните си за вътрешния брутен продукт през третото тримесечие за годината. Експертните оценки, които коментирате, публикувани в средата на ноември, наистина показваха 0,4 годишен ръст, а предварителните данни вече измерват 4,6%, което нарежда страната ни в едно над средно за Европейския съюз място, като Европейския съюз това са 4,1%, а за еврозоната е 3,9%. По отношение на това, което цитирахте за 600-те внесени намерения, искам да кажа, че те се работят. Една част от тях – особено двама немски инвеститори, предстои да внесат своите инвестиционни намерения. Към момента в Българската агенция за инвестиции се работи върху 45 работни проекта с планирани инвестиционни намерения за около 20 милиарда. Ние няма как да ги коментираме като реализирани такива. Искам да кажа още нещо, че когато говорим за сертифициране и насърчителни мерки, трябва да имаме предвид, че това са планирани инвестиционни намерения, които търпят изменения в рамките на изпълнението на самия проект. Ако през 2020 г. ние говорихме само за една криза и това е пандемичната, нека да отбележим, че към момента страната ни се намира едновременно в три. Едната е здравната продължаваща тежка пандемична обстановка, другата е енергийната и третата е политическата. Освен това искам да кажа, че наистина трябва да отчетем това, което свърши служебният кабинет в рамките на своите си правомощия. Да не забравяме, че на него му се наложи да решава много системни проблеми, натрупани назад във времето, и коментарите за ниския икономически растеж в последното тримесечие по-скоро трябва да търсим в субективните фактори предвид цялата световна криза. Имаме инфлация, каквато в последните 13 години не е имало, и тя се дължи точно на тежката пандемия, на срива на производството в световен мащаб. Дължи се и на факта, че нашите икономики се оказаха изключително свързани и към момента ние имаме по високо търсене, отколкото могат да произведат фабриките. Така че нека да сравняваме реално нещата в рамките на глобалния ни растеж, в рамките на националния. За периода, в който служебният кабинет работи понеже част от шестте въпроса, които сте задали във Вашия въпрос, е свързана с това какво свърши служебният кабинет за подпомагане на малкия и средния бизнес в страната, мога да кажа, че само през Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ са изплатени 414 млн. лв., от които над 660 милиона само по тази схема за малки предприятия с над 500 хил. хил. лв. оборотни средства. Към момента имаме подпомогнати 3467 фирми, с които имаме сключени договори. Предстои до края на месеца да се сключат още 800. Тези договори са сключвани в последните месеци – за това говоря, а тези над 660 млн. лв. са в последните два месеца, когато ние направихме анализ на Програмата и се оказа какви средства са били възможни да бъдат компенсирани. Към момента ние наистина подпомагаме малките и средните предприятия, така че тяхната оборотна ликвидно да е съвсем допустима в рамките на на икономическото ни развитие и на ситуацията към момента на фона на тази енергийна тежка криза. Благодаря за вниманието. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви за отговора. От него стана ясно следното: че 2020 г. сме имали една криза, а по време на служебния кабинет Вие изброихте вече три кризи. Благодаря Ви, че уточнихме, че една продължаваща промяна доведе България до тези две нови кризи, за съжаление, и невъзможност за овладяване на здравната. Но това не е най-важното. Стана ясно още, че от сертифицираните проекти, от тези инвестиционни намерения, които казахте, дори 10% не са стигнали до сериозно запитване, а много от тях, каквато е и процедурата, не се очаква да завършат. Така че още веднъж затвърдихте мнението ми, че от тези бурно анонсирани 600 инвестиционни проекта ще се случат максимум един-два или три, което със сигурност е влошаване на бизнес климата и по малко инвестиционни намерения, отколкото е имало за същите периоди в предходни години. Също така от Вашия отговор стана ясно, че поради високата свързаност на българската икономика – световната и с европейската такава, в момента по-рязко реагира българският бизнес климат въз основа на този, който е в Европа. Тази свързаност с европейската бизнес среда и с другите икономически партньори е направена по предходен период. Благодаря и за това уточнение. Но не отговорихте на нещо много важно: какво променихте по отношение на това, защото анонсирахте много време промяна – седем месеца управляват служебните кабинети на Радев, Вие сте част от кабинета – втория служебен кабинет? Пак да потвърдим и да потретим следното: за съжаление, инвестициите в България, пряко или косвено, са три пъти по-малко, със 72,9% по-ниски спрямо предходния период на миналата година. И пак да подчертая, от една криза, която тогава беше здравна, и беше блокирана от международния транспорт, икономиките на Европа и на света, ние тази година сме свидетели на променящите се три кризи. Надявам се да не станат повече по време на управлението на служебния кабинет.

Може хубаво да ми отговорите: дали има положена дори една тухла, или каква инвестиция е направена, защото, за съжаление, в последно време в медиите се появиха информации, че този инвеститор, където е имал други произведени автомобили, сега се изтегля от пазара, за мен е притеснително. Притеснително Притеснително е най малко това, че първо не се работи по проекта, не е изградена една тухла от този завод, който е за работните места, обявени от господин Петков. Наистина, какво поне можем да очакваме от тези инвестиции? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Желаете ли дуплика? Заповядайте. Впечатлена съм, че служебният кабинет е създал три кризи, но приемам Вашия довод.

формира 14,8% от брутния вътрешен продукт. За сравнение, този показател за същия период на 2020 г. съставлява 17,9 от брутния вътрешен продукт, тоест намалението е с 3,1%, а не със 70. Причината за този спад може да се търси и в много продължаващата пандемична криза. Може да продължава да се търси и в това, че към момента ние излизаме от пандемичния период. Опитите на всички икономики са поне да достигнат нивата на предпандемичната ситуация. Да не забравяме, че когато са създавани тези инвестиционни проекти, тяхното планиране не е било свързано с пандемичната криза, така че е съвсем нормално да има намаляване на обемите на изпълнение на инвестициите. Точно 2020 г. е първата година, в която се случиха тези неща. Така че нека да не коментираме така. Имаме един период на изпълнение на инвестиционно планиране, който търпи промяна и в самия период на инвестиционно планиране. И това не се случва само в България, а се случва във всички останали страни. Наблюдаваме това, че към момента Германия изтегля много инвестиции от Китай – ред такива примери. Не мисля, че и за това е виновен служебният кабинет. По отношение на 600-те заявени намерения за инвестиционно планиране, подадени през търговските служби на Министерството на икономиката. Аз не казах, че от тях се изпълняват 45, а че по всички тях търговските ни служби работят и към момента те ще входират който каквото е изпълнил – в края на годината. Това казах аз. А казах, че в Българската агенция за инвестиции има заявени 45 намерения, по които се работи. В следващите до 12 месеца ще се работи върху тях и ще се работи толкова дълго, защото предстоят промени и по отношение на начина, по който ние ще насърчаваме нашата инвестиционна политика през програмите на Плана за възстановяване. Знаете, че там има схема, която е свързана с инвестиционните паркове, с начина, по който ще се управляват тези средства, с пазарния принцип за предоставяне на инвестиционни политики.

Нямаме повече въпроси към Вас. Благодарим за участието Ви в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпрос към служебния министър на енергетиката Андрей Живков. Въпросът е постъпил от народния представител Мартин Димитров. Заповядайте, господин Димитров, за изложение на въпроса. Уважаеми господин Председател, господин Министър, дами и господа народни представители! Изключително ключово е изграждането на гръцката газова връзка. Видяхте, че така нареченият „Турски“ или „Балкански поток“ беше изграден за една година. А гръцката газова връзка, която води до истинската диверсификация, е в процес на изграждане вече 12 години или в почти целия период на управление на партия ГЕРБ. Това е истинското разнообразяване на доставките, истинската възможност за по-ниски цени, истинската възможност да бъде купуван газ при конкурентни условия. Срокът е декември тази година, господин Министър. Аз знам, че това е наследство, което Вие се опитвате да промените и да решите тези проблеми, но трябва да ни кажете сега докъде стигнахте. Преодолян ли е проблемът, за който говорихте, че липсвали части? Преодоляно ли е забавянето? Можем ли да кажем, че през декември месец този проект най-накрая ще бъде завършен? За да добиете представа, колеги, искам да Ви кажа следното нещо: Суецкият канал, който е строен ръчно, ръчни инструменти, е построен за 10 години! Гръцката газова връзка, която се строи с всички съвременни възможности, вече 12 години не е факт. И не е факт, защото има хора, които искат никога тя да не бъде построена. Искат да запазят сегашното статукво. Затова, господин Министър, искаме да знаем – декември е крайният срок: успяхте ли? Знам, че не всичко е във Вашите ръце, но използвахте ли всичко, което можете, този проект да бъде завършен, инфраструктурата да бъде направена? Сега, когато най много ни трябва – сега имаме проблеми с цените на газа, сега имаме проблеми с цените на тока, сега този проект трябваше да бъде готов. Той никога толкова много не ни е трябвал, колкото сега! Та Ви питам от името на „Демократична България“: успяхте ли, ще изпълните ли сроковете декември месец? Гръцката газова връзка ще бъде ли окончателно изградена, така че през следващата година да имаме възможности за разнообразяване на доставките и да купуваме този газ, който е най-евтиният, за да може и цената на тока да спадне, и цената на газа да спадне, и цената на парното да спадне? Това питат хората. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Димитров. Заповядайте, господин Министър. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник-председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Димитров, за добро или лошо Вие бяхте пророк, когато юли месец ми зададохте същия въпрос и казахте тогава, че преди Коледа пак ще ми го зададете – ето, че това се случва. В резултат на подписаното Споразумение на 18 март 2021 г., Допълнително споразумение № 2 за изменение на Договора за проектиране, доставка и строителство на междусистемната газова връзка Гърция – България, срокът за приключване на работата е променен от 18 на 26 месеца. При удължаване срока на договора изпълнителят „Авакс“ е представил обновен график за приключване на строителството и въвеждане в експлоатация, потвърждаващ изпълнение на договора не по-късно от 31 декември 2021 г., като датата на търговска експлоатация на газопровода се планира да бъде не по-късно от 1 юли 2022 г. Изпълнението към момента – съгласно информацията от проектната компания „Ай която реализира проекта и в която българската държава е акционер, е за напреднала фаза, като се твърди степен на завършеност 70%. същото време обаче остават за изпълнение множество дейности и доставки, които биха отнели значително време за изпълнение. Така например налице е забавяне в доставката на оборудване за кранови възли и доставките на голяма част от оборудването на газоизмервателната станция Комотини. Има вероятност някои доставки да бъдат изместени в следващата година. Има незавършени критични дейности по линейната част. Това са: полагане на тръбопроводи, оптичен кабел, рекултивация, хидротестове, пресичания чрез шнеково сондиране, пресичания чрез отворен способ и други. Съществени работи има по отношение на наземните съоръжения, изпълнението по които към месец ноември 2021 г. е както следва: газоизмервателна станция Стара Загора – завършена на 56%, газоизмервателна станция Комотини – завършена на 13%, кранови възли – също монтажът и завършването на 13%, диспечерският център на 21,8%. Дейността по свързване към съседния оператор TAP не е стартирана. Получената от Българския енергиен холдинг, който е акционер в проектната компания, информация на база отчетите, които „Ай Си Джи Би“ е предоставила на акционера, както и резултатите от предприетите инспекции от страна на Холдинга и Министерството на енергетиката показват, че през последните месеци е критично незадоволително нивото на работа на изпълнителя на строителството, като в последния месец е намален и сведен до минимум темпът на работа. При този темп строителят няма да завърши изпълнението в договорения срок до 31 декември което има вероятност да се отрази и на крайния срок за въвеждане на газопровода в търговска експлоатация, който е 1 юли 2022 г. При закъснение в срока за предаване на строежа изпълнителят дължи неустойка в размер на 90 хил. евро на ден, но не повече от 10% от общата твърда цена, която е 144,8 млн. евро. От българска страна са положени максимални усилия за предприемане на необходимите мерки строителството на Междусистемната газова връзка Гърция – България да завърши до края на 2021 г., както предвижда договорът за строителството Настойчиво са търсени гаранции от гръцка страна за завършване на строителството в срок на работни срещи, на инспекция на обекти на министерско ниво през юли 2021 г., съвместно с академични среди през август 2021 г., включително и на високи форуми, като Шестата среща на върха на Инициативата за регионално сътрудничество „Три морета“, която беше на 8 и 9 юли

които към момента остават без резултат. Своевременно изразихме и позицията на българската страна със съвместно писмо от 17 юни 2021 г. на министрите на енергетиката и на финансите на Република с копие до гръцкия министър на околната среда и енергетиката и проектната компания, че ако строителят не спази срока по договора за строителството, българската страна ще настоява да му бъдат наложени санкции под формата на предвидените в договора неустойки за забава. Към настоящия момент вече е ясно, че изпълнителят няма да изпълни работата си в срок, като нямаме и нужните уверения, че би бил в състояние да обоснове надлежни претенции за удължаване по обективни причини. Това, което дава основание за тревога, е, че статусът на изпълнение на проекта, за който сме информирани към момента, показва, че се работи далеч под изискванията на договора,

Позицията на българската страна на корпоративно и институционално ниво към момента остава непроменена. Настояваме от 1 януари 2022 г. поради забавеното изпълнение да започнат да се начисляват и налагат на строителя неустойки, както предвижда договорът. Очакваме налагането на санкциите да създаде гаранции, че изпълнението на проекта няма да се бави повече и ще се обезпечи завършването на работата по договора в срок по съгласувания график, който предвижда въвеждането в търговска експлоатация на 1 юли 2022 г. Благодаря

Уважаеми господин Председател! Господин Министър, първо, знам и виждам, че Вие правите това, което е възможно, но всички мерки трябва да бъдат предприети от новото правителство. Това да бъде един от първите приоритети, бих казал – в тройката. Тази газова връзка трябва да бъде готова в началото на следващата година. След като има забавяне – да, има санкции по договора и те трябва да бъдат наложени. Всички средства, включително на политическо ниво, контакти с Гърция – трябва да бъдат предприети. Всички действия на ниво осигуряване на доставките на елементите, които ги няма, трябва да бъдат направени. Ние не знаем кой ще бъде следващият министър на енергетиката, но като парламент трябва да му възложим това да бъде една от първите му задачи. Представете си безумието на ситуацията – има газова и енергийна криза. Точно сега ти имаш нужда от разнообразни доставки, точно сега имаш нужда да внасяш газ при по благоприятни условия и точно сега го нямаш! И новият срок, както чувате, пак няма да се очертава, доколкото разбирам от отговора – 70% от строителството, извършено – по думите на господин Живков, отново няма да е готова тази гръцка газова връзка. Това не може да продължава повече така. И за да покаже новото правителство, че има стратегически отговорен подход, това трябва да бъде една от първите задачи, която безкомпромисно да свърши още в началото на следващата година, и този срок 1 юли трябва да бъде спазен. Защото иначе какво казваме на българските граждани? Плащате скъп ток и скъп газ, защото някой 12 години не си е свършил работата и няма тази газова връзка. Това може ли да продължава повече така?! И ако тук новото правителство не покаже друг подход, отговорен, стратегически, веднага, няма да има смисъл от цялата работа. Затова призовавам, колеги – чухте отговора на човек, който се е опитал да свърши тази работа – аз съм свидетел, наблюдавах го. Той направи каквото можа, но виждате, че отново срокът се очертава да не бъде спазен. Това е наша обща отговорност – на целия парламент. Вярвам, че с много малки изключения всички искат да има конкуренция,

Бих искал да Ви уведомя, че е постъпило оспорване от страна на народния представител Десислава Атанасова за недопускане на зададения въпрос към Даниела Везиева – служебен министър на икономиката. След допитване до Председателския съвет по оспорваната допустимост председателят ще вземе окончателно решение по допускане на поставения въпрос. Следващото редовно заседание на парламента ще се проведе на 15 декември 2021 г. от 9,00 ч., като дневният ред ще бъде определен след консултации на Председателския съвет. Благодаря Ви. Закривам заседанието.